Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 637 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli nadležni i zainteresirani odbori. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar financija Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna usklađujemo sa predloženim rebalansom proračuna. osnovna karakteristika koja je rezultat rebalansa je da smanjujemo ukupnu visinu zaduženja za 7 milijardi kuna, koje mijenjamo u Zakonu o izvršavanju da bi znali za koje iznose možemo zadužiti … . / . na inozemnom i domaćem tržištu. Isto tako ovdje smo unijeli i ako se sjećate rezultate onog prijevremenog zaduženja u 2013. godini, a koji se odnosi na obveze za ovu godinu. Također mijenjamo visinu zaduženja kod izvanproračunskih korisnika Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Nažalost podižemo jamstvenu zalihu sa 434 milijuna na 729 iz razloga što smo isplatili neka jamstva. Također s obzirom na uštede smanjujemo izdvajanja za subvencije u HBOR-u 150 milijuna kuna pa je i taj dio riješen. A isto tako da bi osigurali prihode u državnom proračunu po osnovu rezultata poslovanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa gdje smo i većinski i manjinski vlasnici, definiramo u ovom Zakonu o izvršenju kako to treba učiniti, a isto tako mogućnost da agencijama i nekim zavodima također možemo povući određene iznose potrebne za prihode u državnom proračunu. To su otprilike osnovne karakteristike izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Zahvaljujem ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Koliko su god neke promjene u ovom Zakonu o izvršenju državnog proračuna logične i usklađuju se s onim što je bilo danas raspravljano u Saboru, to su dakle članak 2., 3. i 4., međutim iskreno govoreći meni nije jasno zašto članak 5. uopće trebaju biti predmet Zakona o izvršenju državnog proračuna iz nekoliko razloga. Prvo, ustrojem Državne riznice svak onaj tko ima bilo kakav nalog za isplatu točno se zna kako to rješava sa Državnom riznicom i ne vidim uopće razloga zašto bi mi u članak ugradili mogućnost da Ministarstvo unutarnjih poslova za pogrešno više uplaćene prihode od novčanih … i troškova postupka iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Ista stvar se daje Ministarstvu pravosuđa. Jer ako dajete ovo pravo onda se postavlja pitanje protustavke u državnom proračunu, zašto, zato što su oni proračunski korisnici. Dok je to bilo u nadležnosti Ministarstva financija onda se točno zna kako se to i s koje pozicije se to rješava u državnom proračunu, zato mi je ova odredba nejasna jer praktički dajete ovlasti Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa da ulaze u ingerencije Ministarstva financija. Mislim da se to moglo riješiti tehnički na drugačiji način, sa rješavanjem i slanjem određenih naloga Državnoj riznici i to po meni nije predmet Zakona o izvršenju državnog proračuna. To je tehnika i mislim da to naprosto nema mjesta, ali ako se stavi onda bi po meni ova ocjena izvora potrebnih sredstava i provedbu zakona trebala glasit malo drugačije jer Zakonom o izvršenju državnog proračuna da se regulira način korištenja sredstava državnog proračuna i zaduživanja i logična stvar da za provedbu ovog zakona su osigurana sredstva u državnom proračunu. Ali mi ovdje sad ugrađujemo nešto što nije u skladu s onim što je do sada regulirano kroz Zakon o izvršenju proračuna. stvarno mi nije jasno, možda je bio pritisak od vaših kolega iz ova dva ministarstva ali mislim da to zbog funkcioniranja Državne riznice i načela jedinstva Državne riznice nije dobro da se ovakva odredba …. Dakle to je ono što mi u klubu HDZ-a smatramo. u članku 2. dakle evidentno je da je prošle godine izvršeno zaduženje i da je to kao depozit preneseno u ovu godinu i da s tog osnova negdje po prilici 4 milijarde i još nešto kuna se država treba manje zadužiti, a ovo drugo smanjenje je posljedica dakle planiranog smanjenja deficita. Ovo su sve drugo tehničke stvari, međutim mene bi zanimalo s obzirom da ste rekli da se povećava jamstvena pričuva koja su to jamstva naplaćena zbog kojih se povećava jamstvena pričuva za mjesec dana. I ono što mi nikako nije jasno i koliko sam se god trudio da vidim smisao ovog članka 5. nisam ga naprosto našao iz nekoliko razloga. prije svega, u članku 46. u stavku 1. se kaže članovi Skupštine trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti poduzeti sve potrebne radnje i mjere u trgovačkim društvima da dio dobiti nakon oporezivanja u 2013. uplate izravno u proračun, a razmjerno paketu dionica i udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu. Dakle mi ako imamo većinsko vlasništvo onda imamo unutra i članove svoga odbora i točno se zna da Vlada Republike Hrvatske na određen način daje upute članovima odbora kako će glasati i ako Vlada Republike Hrvatske donese odluku da to trgovačko društvo, zapravo da članovi Nadzornog odbora najprije na Nadzornom odboru to izglasaju, da se on to kasnije usvoji na skupštini, ne vidim uopće razloga zašto bi to trebalo bit u Zakonu o izvršenju proračuna. Još ovaj prvi dio i nije toliko sporan, ali mi nije jasan ovaj drugi dio, a to je stavak 2. u sukladu sa stavkom 1. u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa Republike Hrvatske u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi nadzornih odbora i članovi skupština koji zastupaju Republiku Hrvatsku obvezni su obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2013. uplati izravno u proračun. Gledajte, kolegice i kolege, mi ugrađujemo odredbu u zakon koju nismo u stanju provest ako nemamo suglasnost onoga tko ima većinski paket. Dakle mi ako nemamo 50% glasova na skupštini, ako nemamo 50% članova Nadzornog odbora, mi tu odluku ne možemo provest. I što će se dogoditi ako smo mi to ugradili u Zakon o izvršenju državnog proračuna, a nismo u stanju provesti? Dakle, meni stvarno nisu jasne ove odredbe tim više što Vlada to svojom odlukom može napraviti. I ako ste vi ovdje u obrazloženju proračuna naglasili da želite povući dobit iz trgovačkih društava i da je to jedan od modela i načina kako riješiti problem prekomjernog deficita dakle to je vaše pravo da predložite. Ali ne vidim zašto to ugrađivati kao odredbe u Zakon o izvršenju proračuna, tim više što mi u Zakonu o izvršenju proračuna unosimo nešto što je regulirano Zakonom o trgovačkim društvima. I mi točno znamo u ovom trenutku ako se sazove skupština, da ne može skupština izglasati odluku ako većinski vlasnik kaže da neće isplatiti dobit. Jer što će biti recimo mi donesemo ovakav Zakon o izvršenju proračuna, međutim evo uzmimo primjer INA-e. Dobro INA je ove godine u gubitku, pa neće imati potrebe raspravljati o dobiti. Ali recimo INA-e, strateški partner ima toliko, Hrvatska ima toliko i mali dioničari imaju nekakvih 2, 3% ili tko već ima to. I recimo Mađari se dogovore sa ovima koji imaju 2% dionica i jednostavno kažemo mi nećemo isplatiti dobit, mi tu dobit želimo recimo daj Bože da je tako ali, uložit u Rafineriju Sisak. I kako će onda članovi Nadzornog odbora i skupštine provesti Odluku Zakona o izvršenju državnog proračuna? Dakle, mislim da ova odredba, ja znam da se vi želite osigurati s obzirom na prihode da nekom ne padne na pamet da iz ovog ili onog razloga se ta dobit ne uplati. Ali naprosto ne vidim kako možemo u Zakon o izvršenju proračuna ugrađivati odredbu koja je neprovediva bez prethodnog dogovora. Dakle, to je nešto što mi nije jasno. Isto tako, članak 46b. Ako mi moramo u Zakonu o izvršenju proračuna ugrađivati da su agencije dužne višak prihoda nad rashodima uplaćivati u državni proračun onda je to smiješno, onda je to smiješno. Zašto? Zato što odluku o tome kako će se raspolagati sa viškom prihoda agencija donose ljudi koje je imenovala Vlada. Jer te agencije su vladine praktički u sto I logična stvar, ako Vlada donese takvu politiku da će agencije uplaćivati novce u državni proračun to naprosto Vlada jednom svojom odlukom da smjernice svim članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća koji se nalaze u trgovačkim društvima, agencijama, da prilikom glasovanja na nadzornim nadzornim odborima, na skupštinama trebaju donest takvu i takvu odluku. Oni to izglasuju i to je to. Prema tome, ništa mi sa ovim Zakonom o izvršenju proračuna nećemo promijeniti. Zato mi nije jasno zašto proširujemo ovaj Zakon o izvršenju proračuna koji je do sad ipak bio limitiran u određenim okvirima što se s njim reguliralo na po meni nekakve parcijalne stvari koje su jednokratne jednokratne primjene. Ili recimo, a što bi se dogodilo ako netko u Vladi gospodine ministre se uspije izboriti, jedan resorni ministar recimo kod predsjednika Vlade i da neko poduzeće ne bi bilo dobro da uplati dobit u državni proračun, nego da se ta dobit preusmjeri u nešto šta ja znam drugo. Hoćemo li mi onda morati mijenjati Zakon o izvršenju proračuna? Jer mi praktički obavezujemo sve s ovim. Ovo su obvezujuće odredbe. Ovo su obvezujuće odredbe. I zato kažem ja iskreno ne vidim smisao ovoga, a može biti puno problema tim više što i s tim ću zaključit ovu svoju raspravu, sa ovom odredbom članka 46a. 46a. i 46b. Vlada definitivno napušta još jedan svoj ekonomski koncept, a to je da će nosioc gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj biti javna poduzeća. To je činjenica. I to nije nikakva ni politička floskula ni demagogija, nego ovo je naprosto potvrda da Vlada odustaje od onoga što nas je dovelo do gospodarskog pada od 2% u 2012. godini. Zašto? Pa dobro se sjećate da tadašnji prvi potpredsjednik Vlade i predsjednik Vlade su govorili da nosioci gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj će biti javno poduzeće. I danas imamo dvije stvari da nam je proračun preko ovog rebalansa proračuna ekonomska politika doživjela kapitulaciju, a sada i sa drugim aktom potvrđujemo. I sad me stvarno zanima tko će bit nosioc gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj. gospodine ministre ja predlažem neću davat amandman jer ga ne stignem napisati da ovaj članak 46. to je članak 5. i članak 1. izbacujemo iz ovoga Zakona o izvršenju državnog proračuna. Njima naprosto ovdje nije mjesto. I vi i ja dobro znamo što se zakonom rješavalo. rješavalo. I vi se dobro sjećate da je nekada u zakonu bilo kad nikako nisu mogli drugačije riješiti pitanje povrata PDV-a za vatrogasna vozila da smo to u zakonu definirali da će se to vratiti kad se predoče računi. Isto tako, jedan ekstremni primjer je bio da 2003. su praktički sve jedinice lokalne samouprave na područjima od posebne državne skrbi bile blokirane jer nisu imale dovoljne prihode da bi pokrili povrat poreza na dohodak, pa smo tada u Zakonu o izvršenju državnog proračuna ugradili jednu odredbu koja je još uvijek, da se povrat poreza na dohodak za jedinice sa područja od posebne državne skrbi vrši iz državnog proračuna a ne iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Ali smatram da ove dvije odredbe nisu na takvoj razini, tim više što ova prva odredba direktno gospodine ministre po meni udar na Riznicu ne vidim razloga zašto bi ona bila nutra. Prema tome, mi ovo ne možemo podržati. Uvaženi gospodine Šuker, rekli ste da su ove obvezujuće odluke. Međutim, kako mogu odluke koje su protivne Zakonu o trgovačkom društvu, jer vi ne možete kao što ste i sami obrazlagali trgovačkom društvu u kojem država nema većinu narediti ostatku društva da mora donijeti odluku da se uplaćuje dio sredstava koji je višak u državnu blagajnu. Prema tome, to je protivno Zakonu o trgovačkim društvima. I slažem se sa vama da Ministarstvo pravosuđa i policija ima posebni status on koji može zadirati u nadležnost Državne riznice. Evo toliko, zato sam i povukao raspravu. Da kolega Vukšić, zato i jesam rekao ako ova odredba članka 1. ostane ovakva kao što je onda će se ovdje u ocjeni potrebnih sredstava i u proračunu morati naći pozicija s koje će se to skidati. Jer druga je stvar kad nalog za to daju neka druga ministarstva, druga je stvar kad to Ministarstvo financija radi. Ali ovaj članak 46.a on je naprosto neprimjenjiv jer mi ne možemo dati nalog članovima nadzornog odbora da izglasaju nešto za što nemaju dovoljno ruku. Dakle, to je ista priča kao da Vlada svojom odlukom da naputak da sutra imate nadzorni odbor, na nadzornom odboru predložite da se ta dobit, dakle naš postotni dio uplati u državni proračun. Ako onaj tko ima većinski paket dionica to izglasa izglasat će se, a ako ne izglasa neće se izglasati. Međutim, ako mi to ugradimo u Zakon o izvršenju državnog proračuna onda je ta odluka obvezujuća. Za koga? Tko je odgovoran za izvršenje proračuna? I tu ministri financija sami sebi tovarite nekakav teret koji vam ne treba. I vi ste odgovorni za izvršenje proračuna. I kažem što će biti nažalost, i to je praksa, to ste osjetili, što će biti ako neki ministar kaže u tom trgovačkom društvu ne treba isplatiti dobit i recimo članovi nadzornog odbora i oni drugi vlasnici to ne izglasaju. Zašto ovo ne preseliti na odluku Vlade? Dobro znate da uvijek Vlada daje naputak članovima nadzornog odbora i članovima koji zastupaju skupštinu kako se ponašati na nadzornom odboru i kako se ponašati na skupštini. A na kraju krajeva temeljem tog izvješća se daje razrješnica članovima uprave, a isto tako se odlučuje o raspodijeli dobiti. I to je predmet o kojem raspravlja skupština. Ali kažem, što će se dogoditi ako netko postavi odgovornost onoga tko je odgovoran za izvršenje proračuna ako se nije provela odluka iz članka 46. stavka 2. i 3.? Za klub Nezavisnih zastupnika javili su se Ivan Grubišić i Damir Kajin. Nema nijednoga, gube pravo, ovaj klub gubi pravo na raspravu. Završna riječ pripada ministru financija

svaki dan Ministarstvo financija ima 50 do 100 zahtjeva, svaki dan, za povrat previše uplaćenih sredstava. Da li po osnovu kazni Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva pravosuđa? Pomnožite to sa 270 dana pa ćete vidjeti koji je to ogroman broj zahtjeva. Za svaki zahtjev za povrat Ministarstvo financija pismenim zahtjevom se obraća ili jednom ili drugom ministarstvu da dobije obrazloženje i da dobijemo suglasnost oko tog dijela. Prema tome, nepotrebna prepiska, nepotrebna komunikacija i odugovlačenje procedure povrata sredstava građanima koji su pogrešno uplatili iznos. I to je razlog zašto je Ministarstvo financija ocijenilo da neće biti nikakvog upita u Riznicu niti ja bih rekao zloupotreba Riznice ako nadležnim ministarstvima damo pravo da pogrešno uplaćene iznose vrate građanima RH. I zato i nadalje smatramo da ne vidimo problema da ministarstvima koja su jednostavno izdali rješenja, a netko pogrešno uplatio direktno to ne provedu i ne smanje. Što se tiče novina u ovom zakonu, a to su mjere za umanjenje prekomjernog deficita. Postoji pitanje da li želimo ili ne želimo shvatiti da prekomjerni deficit je problem RH i da je to problem koji mora rješavati svatko tko radi za RH. Vlada Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske je čak u preambuli mnogih zakona navela zašto se pristupa određenim izvanrednim mjerama. Pa smo se zaista pozvali i na ustavne odredbe, a i na razloge da tumačimo što to znači prekomjerni deficit. Kako itekako je važna svaka kuna prihoda želimo i u zakonu koji veli kako će ostvarivati te prihode reći da ovaj puta nitko nema slobodu u odabiru što će zastupati kad je u pitanju država Hrvatska i što su interesi RH. Znači, stalo nam je da se ti prihodi naplate. I zato imamo dvije formulacije, tamo gdje smo većinski vlasnici onda je obveza članova koji zastupaju RH da poduzmu sve potrebne mjere da se uplati adekvatni iznos kako će to biti utvrđeno po prijedlogu CERP-a CERP-a ili DUDI-ja. Kad smo u manjinskom paketu tada obvezujemo članove koje zastupaju RH da se bore za prijedloge koje će utvrditi CERP i DUDI. Prema tome, to smo uvrstili u izvršenje proračuna jer dozvolit ćete i prekomjerni deficit nije uobičajena procedura, nije nešto što se uobičajeno događa. I želimo samo dati jači značaj politici Vlade u borbi za prikupljanje svakog prihoda. I da, Ministarstvo financija će imati vrlo jasnu raspodjelu dobiti po prijedlogu CERP-a i po prijedlogu DUDI-ja i to je ono što ćemo itekako pratiti temeljem ovih odredbi članka 46.a i 46.b da vidimo kako se ponašaju, da li oni koji predstavljaju većinski paket u trgovačkim društvima gdje smo većinski vlasnici i kako se bore oni koji zastupaju Hrvatsku kao manjinski vlasnici, da li su vrlo jasno izrazili svoj stav, interes Vlade RH i kako je to realizirano. Zato smo ocijenili da dodati nove odredbe kad je u pitanju mjera za umanjenje prekomjernog deficita nije na odmet nego samo pojačava ozbiljnost u borbi za prikupljanje Zahvaljujem na raspravi i eto pokušao sam obrazložiti zašto su ove dvije nove specifičnosti u prijedlogu zakona. Zahvaljujem. Čut ćemo još i sad repliku Ivana Šukera. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine ministre, ja u potpunosti razumijem vaše razloge ali isto tako zbog tih razloga ne bih htio da se ugrađuje nešto što nije dobro. Vi dobro znate da ministar pravosuđa i ministar unutarnjih poslova mogu davati isključivo naloge za sredstva koja su im odobrena na njihovim ministarstvima u Visokom domu. Prema tome, oni nikakav drugi nalog ne mogu izdati, a ovo što ste vi rekli, proceduru, mora se tražiti suglasnost, to vi tehnički možete dogovoriti da ide na drugi način ali dobro, vi to tako govorite. Međutim članak 46.b je nešto drugo. ovo je izvršni dokument, dakle njegovo naziv Zakon o izvršenju državnog proračuna, to je znači izvršni dokument a vi ste u izvršni dokument ugradili pogodbenu odredbu jer članak 46.b stavak 2.je pogodbeni, to ne može biti izvršan, on je pogodbeni i dakle odstupate od osnovnog načela ovog zakona. Meni je jasna vaša namjera ali kao što se uredbom promijenio udio naknade za koncesiju tako je Vlada mogla donijeti ovu svoju uredbu ovome. Mi smo o ovome raspravili danas u donošenju proračuna a Vlada je mogla donijeti ovu uredbu. Dakle, to je moje razmišljanje i mišljenje da naprosto ovome uz puno razumijevanje za prekomjerni deficit, da se želi dat na značaju, da se želi istaknuti koji su problemi. Dakle meni je sve tu jasno, ali mi nije jasno da u izvršni zakon guramo nešto što je pogodbeno, to je to. A isto tako u članku 1.ministar pravosuđa ne može izdati nalog niti za lipu koju mu nije odobrio ovaj Sabor. Zašto? Zato što državna revizija kontrolira svako ministarstvo posebno i sad me zanima da li se ova sredstva nalaze na proračunu kod njih na pozicijama ili se nalaze u državnoj riznici. S koje pozicije će se ova sredstva vraćati? Hoće li ministar odgovoriti? Ne. Nema potrebe. Zahvaljujem svima na raspravi i zaključujem ovu raspravu. Prekidam sada sjednicu. Nastavit ćemo sutra s konačnim prijedlogom Zakona o zaštiti potrošača. Laku noć! Hvala.